Darko (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, drugo čitanje, P.Z. br. 550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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

osiguranja sa povećanim trajanjem na radnom mjestu strojomontera na brodu, pomorskoj brodogradnji i to na način da se svakih dvanaest mjeseci provedenih na tom radnom mjestu računa kao staž osiguranja od četrnaest mjeseci. Budući da je riječ o radnicima koji rade na radnim mjestima na kojem postoje štetni utjecaji i pored primjene opće i posebne zaštite donošenjem ovoga predloženog zakona držimo da se stvaraju preduvjeti da se očuva očuva i zdravstvena i radna sposobnost koja će se u staž osiguranja s povećanim trajanjem naravno reflektirati i na sniženje dobne granice za ostvarivanje prava na mirovinu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime kluba HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Prvo želim pohvaliti da se sa ovom inicijativom rješava jedna očita greška iz 1999. kada je ovo radno mjesto u brodogradnji izgubilo staž osiguranja sa povećanim trajanjem i to tadašnjim tadašnjim donošenjem zakona. Međutim, naravno mi ćemo za ovaj zakon glasati. Međutim, upozoravamo na jedan nedostatak ovog zakona a to je da se on u suštini odnosi samo za Brodogradilište Split jer samo Brodogradilište Split ima radno mjesto strojomonter na brodu a to radno mjesto strojomonter na brodu nije predviđeno nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Prema tome, ista radna mjesta koja postoje u Brodogradilištu "3. maj", u Brodogradilištu "Uljanik", u Brodogradilištu "Kraljevica" i u drugim brodogradilištima koji rade iste poslove pod drugim nazivom. Nota bene taj naziv je i u nacionalnoj klasifikaciji a to je brodski mehaničar i brodomehaničar motorist na brodskom trupu. Dakle, oni ovim zakonom neće dobiti beneficirani radni staž kako ga kolokvijalno nazivamo odnosno staž osiguranja sa povećanim trajanjem. Prema tome, mi smo tu uložili amandman kojim se ta nepravda na neki način ispravlja i amandman bi glasio da se tekst točke 11. mijenja i glasi: "Radna mjesta brodski mehaničar, brodomehaničar, motorist na brodskom trupu i strojomonter na brodu" a bez potrebe da u naknadnoj proceduri ova brodogradilišta dokazuju opravdanost uvođenja beneficiranog radnog staža na tim radnim mjestima jer je on čini se greškom i ukinut, dakle prepiskom zakona i ukinuto kod donošenja zakona 1999. godine kada je taj zakon preuzet iz zakonodavstva bivše SFRJ. Da pročitam decidirano onako kako stoji. "U "Narodnim novinama" broj 71. od 8. srpnja 1999. godine objavljen je Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koji je preuzeti zakon objavljen u "Narodnim novinama" SRH broj 52/80.". Sa svim radnim mjestima kao i do tada izuzev brodskog mehaničara. Nikakvih zahtjeva iz hrvatske brodogradnje za ukidanjem uvećanog staža za to radno mjesto nikada nije bilo a niti od bilo koje druge institucije u ovoj državi nije bilo zahtjeva za ukidanje. Vjerujemo da je brodomehaničar motorist izostavljen vjerojatno greškom u prijepisu na što nas još više uvjerava i greška u zadnjoj rečenici članka 4. odjeljka 9. U njoj stoji: "Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima pod 2 do 5 računa se staž osiguranja kao četrnaest mjeseci." a trebalo je stajati svakih 12 mjeseci provedeno na tim mjestima pod 6 do 10 što se sad ispravlja u izmjenama i dopunama ovog Zakona. Računa se staž osiguranja od 14 mjeseci. Nakon toga je svim brodskim mehaničarima od 15.7.1999. godine radni staž sa uvećanim trajanjem zatvoren ili ukinut. Mišljenja smo da je zahtjev Nezavisnog sindikata Brodosplit brodogradilišta d.o.o. jer je on inicijator na temelju koga je došlo do ovih izmjena zakona svakako opravdan iako opetujemo da kompletna obrada nije bila potrebna već je samo trebalo ispraviti počinjenu grešku. Još manje je opravdan zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprave za mirovinsko invalidsko osiguranje. Odjel za mirovinsko i invalidsko osiguranje koji upućuje podnosioce zahtjeva za utvrđivanje staža osiguranja s povećanim trajanjem na radnom mjestu brodski i brodomehaničar motorist na dostavu nove stručne dokumentacije radi provođenja daljnjeg postupka kao da se on prvi put pojavljuje. A u suštini on je do 1999. bio sasvim normalan u našem zakonodavstvu. Tehnologija rada od 1980. godine se bitno nije nažalost promijenila i nije došlo do značajnih problema u načinu i postupku rada brodskih mehaničara kako god se oni zvali u pojedinom brodogradilištu. U nacionalnoj klasifikaciji zanimanja objavljenoj u Narodnim novinama broj 111. od 19. kolovoza 1998. godine u podvrsti 723 pojavljuje se naziv mehaničar brodskih strojeva i mehaničar brodskih strojeva specijalizirani te brodski mehaničar dok naziv strojomonter na brodu, ni strojomonter na brodu nije poznat odnosno nema ga u nacionalnoj klasifikaciji. Usporedbom posla brodskih mehaničara u ostalim brodogradilištima sa poslovima strojomontera može se utvrditi da su oni jednaki te da se radi o istom radnom mjestu kako je zakon iz 1980. godine ispravno i priznao. Stoga nema potrebe podnositi i novi zahtjev za priznavanje staža s uvećanim trajanjem za brodskog mehaničara već ga samo treba aktivirati jer nikada i nije ukinut

Predlažemo da se zakonski ispravi greška i vrati strojomonter, brodski mehaničar i brodski mehaničar motorista u zakon iz 1999. godine gdje je i trebao biti. Time bi se riješile dileme o najispravnijem nazivu i ispravila nepravda jer brodski mehaničari rade u istim uvjetima kao i brodocijevari, brodobravari i I dali smo na ovaj zakon i jedan prijedlog, prijedlog koji glasi, čisto radi naše spoznaje da znamo koliko vrijedi posebni doprinos poslodavca za staž sa uvećanim trajanjem. Naime zaključak glasi ovako: obvezuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje da u roku od 90 dana podnese Hrvatskom saboru izvješće o broju umirovljenika i osiguranika na koje se primjenjuju odredbe Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem te najprecizniji mogući podatak o tome koliko posebni doprinosi poslodavaca pokrivaju mirovinske rashode za pokriće prava umirovljenika po osnovu staža osiguranja sa povećanim trajanjem. Mi smo u Hrvatskoj stranci umirovljenika cijenili da trebamo znati koji su nam ulazi, a koji izlazi iz mirovinskog sustava jer dobro znamo da su nam se u mirovinski sustav ubacili i neki, dakle i neki socijalni tereti. Na primjer kod najnižih mirovina pa onda imamo ovaj beneficirani staž i ostale strukture umirovljenika i mislim da bi bio ovo doprinos raščišćavanju odnosno stvaranju čiste, čistije slike ulaza i izlaza iz mirovinskog sustava. A pogotovo zato što je, što mi je na Odboru rečeno da se procjenjuje da neće biti većih troškova zbog uvođenja još ove kategorije. Naravno ponovnog uvođenja ove kategorije zanimanja odnosno radnog mjesta u sustav staža osiguranja sa povećanim trajanjem. Evo to je naš doprinos ovoj, doprinos u raspravi o ovom Prijedlogu zakona. Naravno da pohvaljujemo i inicijativu Sindikata da se vrati taj naziv odnosno to radno mjesto u sustav ali željeli bi istovremeno i ispraviti grešku da druga brodogradilišta ne moraju ponovno prolaziti proces dokazivanja opravdanosti beneficiranog radnog staža ili staža osiguranja s povećanim trajanjem na radnim mjestima gdje je to već bilo dokazano. **Milinović, Zahvaljujem. Završavamo dopodnevni rad sjednice. Nastavak je u 15 sati. U ime Kluba Hrvatske demokratske